Уважаеми народни представители, заемете местата си в залата – продължава заседанието.

20 минути, неизползвано време в разискванията по Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Имате думата за изказвания. Кой желае да участва в разискванията и да вземе отношение?

тъй като в хода на бурните дебати бяха направени изказвания и бележки и бяха поставени въпроси, които са сериозни, искам да дам и отговор, и да подскажа в каква посока разбираме ние развитието на регламентацията. Намираме се между първо и второ четене и вече постъпиха, макар и не писмено,

е разумно предложение с оглед обстоятелството, че Народното събрание ще избира контролния орган. И така, ако Народното събрание избира контролния орган, може би наистина изпълнителната власт трябва да назначава изпълнителския орган. Знаете – някои, които се интересуват от темата, че Българският Хелзинкски комитет лансира идеята още в тази промяна на закона да направим запис, че когато органът, заявителят, подава своето заявление, независимо дали той е орган от оперативните служби или е от Прокуратурата, да представя пред съдията всички материали по делото, тоест или цялото оперативно дело, или респективно досъдебното производство. Такова предложение прави и главният прокурор и по линия на съдии и магистрати от различни съдилища има готовност и желание да се направи тази промяна, тази добавка. Господин главният прокурор дава идеята как точно да функционира принципът за финансова обвързаност, който Вие малко прибързано започнахте да критикувате. Много е ясно, че разписването на прилагането на този принцип трябва да стане от изпълнителната власт. Главният прокурор предлага в самия бюджет на агенцията да са предвидени квоти на отделните заявители и когато заявителите подават своите заявления да могат сами да си контролират как се разходват квотите. Разбира се, да е абсолютно сигурно, че когато има истинска остра нужда по въпроси на сигурността, по въпроси на тежката криминална престъпност, конкретни деяния, ще е ясно и сигурно, че бюджетът няма да пречи, обаче да е ясно, че Бюрото веднага ще реагира, когато някой заявител започне да надвишава своите квоти и лимити. Ето едно добро предложение, което смятам, че трябва да намери запис. Има още 6-7 предложения на главния прокурор. Те са например: специалните разузнавателни средства да се регламентира как се прилагат по отношение на защитените свидетели. Това е едно много ценно предложение. Друго предложение – по 172, по срока на използване. Въобще пет-шест са, сега да не ги разказвам. Правя анонс, че ще ги внесем между първо и второ четене. Още отсега казвам, че ако има упреци, че излизаме извън обхвата на закона, те няма да бъдат основателни. Целта на този закон е да повиши контрола. Предложенията на господин Цацаров са в духа на закона и ние, като народни представители, ще ги реализираме между първо и второ четене, така също и предложенията на неправителствени организации. Специално каня експертите от ГЕРБ, народните представители от ГЕРБ да заповядат в комисията и да участват в обсъжданията на тези предложения на главния прокурор, на съдии и на неправителствени организации. Има предложение през преходна разпоредба да се промени Законът за защита на класифицираната информация. Господин Вучков, господин Ципов, да не пропусна и други – правя Ви покана да участвате в тази работа между двете четения. Ние имаме готовност, ще го реализираме и изобщо не смятам, че има нужда от удължаване на срока. Който е готов по темата, му трябват буквално три дни. Няма да бъде три дни, разбира се, ще си бъде нормалният срок. Затова в рамките на това мое изказване се опитвам да задам посоката между двете четения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бисеров.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

по никакъв начин не ограничават използването на специалните разузнавателни средства. Да, предвижда се един засилен контрол на две нива, но ще видим какви ще бъдат резултатите от това единствено и само в бъдеще. Хубаво е всъщност да помислите за други мерки, като например специалните разузнавателни средства да се използват само за случаи на тежки умишлени престъпления, а не както е сега „тежки престъпления”, а именно когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по никакъв друг начин. Хубаво е да помислим и за ограничаване на броя на искателите, които трябва да искат специални разузнавателни средства. Хубаво би било да помислим и за мотивиране на съдебното разрешение, както и на един потенциален отказ за издаване на специални разузнавателни средства. Хубаво е да помислим специалните разузнавателни средства да се предоставят на органа, направил искането, на различни видове носители, които ще облекчат много работата работата на новата Държавна агенция „Технически операции”. Хубаво би било да помислим и съдържанието на информацията, която ще залегне във вещественото доказателствено средство, да съответства на искането за съответното лице и обект

Промените ще бъдат факт. Господин Вучков, пропуснах да Ви кажа: въпросът, че законът разрешава съответни структури в другите звена – в разузнаването, при военните, в ДАНС – е основателен въпрос. Аз имам отговор на него. Той се крие в това, че на нас ни предстои да намерим решението на един много труден въпрос – как да разделим използването на СРС, когато става въпрос за нуждите на националната сигурност и когато става въпрос за нуждите на борбата с престъпността. И когато намерим това решение – впрочем то съществува, в Германия е така – тогава ще стане ясно дали ДАНС ще има нужда от такава структура или няма да има. Съгласете се, че за нуждите на сигурността информацията може би трябва да се пази десетки години, докато за борбата с престъпността не е така. Вашите въпроси имат отговори.

Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Не знам дали обърнахте внимание на един факт денят, в който се появиха разкритията на Едуард Слоутън, е денят, в който през 1949 г. в Лондон е издадена книгата на Джордж Оруел – „1984”. Този факт сигурно е случайност, но закономерност е, че ентропията на Джордж Оруел се случи. Случи се по такъв начин, че всички ние бяхме лишени от своята идентичност. Ние, психолозите, спорим от 150 години що е личност и имаме различни становища, но сме сигурни в едно че човешката идентичност се гради върху ядро от интимни ценности, отношения, чувства, които човек не иска да споделя с никого. И това прави човека човек.

има право да се изкаже. Недейте да подвиквате. Ако искате нещо да му кажете или да възразите, имате право на реплика. Общото с темата е подслушването, госпожо Павлова, ако не Ви е ясно. И Оруел е също много близък до тази тема.

на което е било подложено модерното общество, в крайна сметка се е случило така, че Осама бин Ладен ни е победил. И то защо? Защото е атакувал и разградил основната ценност на модерното общество – свободният човек. Ако това не сте разбрали, жалко, че сте учили паркостроителство в тази държава. Та за това аз ще приветствам този закон, защото той дава по големи сигурности на всеки един от нас, от това, че интимното ядро на неговата личност няма да бъде подлагано на въздействия, които да доведат до нейното разрушаване. За мен не стои дилемата свобода или сигурност. В нормалните държави тя е решена отдавна – и едното, и другото. В последните четири години ние залагахме на сигурността за сметка на свободата и видяхме какво се случи. Ще Ви дам само един пример – когато се разрушава човешката личност, колко неефективно е самото общество. Един Министерски съвет, който казваше, че няма нищо против подслушването, не довърши мандата си. Ето Ви пример! Затова моля всички, които държат на най-основополагащата ценност на съвременното общество – свободният човек, да подкрепят този закон. Благодаря, господин Монов. Има ли реплики към господин Монов, изразяващи несъгласие с казаното от него? Не може съгласие, Михов. С репликата се изразява несъгласие. Не виждам желаещи за реплики. Други желаещи за изказване, или да се ориентираме към приключване на разискванията? Не виждам желаещи. Обявявам разискванията по първото четене на този законопроект

и да отидем към разглеждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Има два законопроекта. Единият е внесен от господин Янаки Стоилов и госпожа Мая Манолова,

Давам думата на народния представител Хамид Хамид да представи доклада на Временната комисия по правни въпроси по двата внесени законопроекта, предвидени в точка пета от нашия дневен ред, а именно Първо четене на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическите партии.

На свое заседание, проведено на 5 юни 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии № 354-01-18, внесен от Янаки Стоилов и Мая Манолова на 04 юни 2013 Законопроектът беше представен от един от вносителите – народния представител Янаки Стоилов. С него се цели запазване на духа на закона и принципа за разпределение на държавната субсидия, съобразно получените резултати от партиите и коалициите, които са участвали на избори. При проведени избори чрез пропорционална избирателна система следва средствата, отпускани от държавния бюджет, да се ползват от политическите партии и коалиции, от партии, чиято платформа е била подкрепена от техните избиратели, а не парите да следват народния представител. С приемането на законопроекта ще се преустанови практиката за субсидиране на отделни народни представители и на политически партии чрез тяхното присъединяване към други парламентарни групи. По този начин ще се избегнат злоупотребите и няма да се подменя вотът на избирателите. Членовете на комисията се обединиха около становището, че законът се нуждае от още промени, но трябва да бъде извършен внимателен анализ на нормите, единодушно подкрепиха предложената промяна, която си кореспондира с предложените разпоредби в Правилника за След проведена дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии № 354-01-18,

На свое заседание, проведено на 11 юни 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии № 354-01-20, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 6 юни 2013 г. Законопроектът беше представен от единия от вносителите – народният представител Павел Шопов. Уредбата за отпускането и разпределянето на държавната субсидия за политическите партии в Закона за политическите партии поражда възможност за неправилно тълкуване. Четиридесет и първото Народно събрание се стигна до нарушение на принципа, че държавната субсидия се предоставя на партиите и коалициите за осъществяване на тяхната дейност и подмяната му с практиката парите да се дават на депутати, които са изключени или напуснали парламентарните си групи. Следва законодателната регламентация да бъде приведена във вид, в който такива правонарушения да не могат да бъдат правени. От друга страна, изразходваните средства от държавата за финансирането на политическите партии са в размери, които не съответстват на възможностите на държавния бюджет, особено при тежката финансова и икономическа криза на страната. Практиката е показала, че определени политически партии участват на изборите не за постигането на политически цели и за осъществяване на обществено полезни каузи, а именно за да получат държавна субсидия. Ето защо се предлага държавната субсидия да се получава от парламентарно представените политически партии и коалиции, които на последните избори са прескочили законовата 4 процентова бариера. По този начин с прекратяване с прекратяване на субсидията, отпускана досега за извън парламентарните политически сили, ще бъде направено драстично съкращение на отпусканите суми в полза на държавния бюджет и използването им за общественополезни нужди. Предвижда се да отпадне възможността да се предоставят помещения за нуждите на извънпарламентарно представените политически партии. Известно е, че множество помещения и недвижими имоти не се използват и стоят заключени от политически партии, престанали да бъдат парламентарно представени или със затихващи функции в политическия живот, или пък се отдават под наем и действително осъществяват стопанска функция. В хода на дискусията народният представител Христо Бисеров изказа позицията на Парламентарната Заяви, че подкрепят законопроекта в частта, в която се слага край на наложилата се практика парите от субсидията да следват депутата. Другата част от предложените промени, с които се предвижда отпадане на възможността партиите и коалициите от партии, получили по-малко от 4% от действителните гласове на парламентарните избори, да получават държавна субсидия, няма да бъде подкрепена, тъй като по този начин се препятства на нови политически субекти. Заяви, че ще се въздържат по предложените промени в закона. От името на Парламентарната група на Коалиция за България, народният представител Мая Манолова акцентира, че основният мотив за подкрепа на законопроекта е, че се слага край на практиката „парите следват депутата”. Поставя се началото на дебата за размера на държавната субсидия, която се определя със Закона за държавния бюджет. Според нея е необходимо да се проведе публичен дебат и с извънпарламентарно представените партии и коалиции от партии, и с гражданското общество относно определянето на прага за получаване на държавна субсидия. След проведената дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси с 3 гласа „за”, без „против” и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии № 354-01-20, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 6 юни 2013 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Хамид.

в чл. 25, ал. 3 от Закона за политическите партии да отпадне последната възможност – когато става дума за народни представители, които не принадлежат към парламентарни групи, както беше записано в правилника, те да не могат да декларират принадлежност по отношение на получаването на част от субсидията за дейността на политическите партии, защото от сегашната редакция е казано, че независими народни представители могат да декларират принадлежност, което е в някаква степен необичайна ситуация, че народният представител остава извън партията или нейната парламентарна група, но само по отношение на финансовите взаимоотношения той принадлежи към тази парламентарна група. С оглед на обществения характер на политическата дейност е недопустимо да има личности, политици, които принадлежат към партиите само по финансови причини. Тази практика беше масово прилагана особено в миналото Народно събрание. Трябва самокритично да отбележа, че тази възможност беше създадена по времето на Четиридесетото – по-предишното Народно събрание, с оглед също на сложни конфигурации, които се оформиха в него. Но това показва за пореден път, че когато законодателството търси решение на определени казуси, които трябва да решат проблемни ситуации, но нямат устойчив и принципен характер, в един момент се стига до решения, които трябва да бъдат ревизирани. Поради тази причина ние предлагаме да отпадне посочената възможност и така да се ограничи рязко злоупотребата с политически права. Освен това в същия текст е посочено, че субсидията се получава от политическите партии тя не се получава нито от парламентарните им групи пряко, още по-малко от народните представители. Народните представители, съгласно правилника, получават неголеми по размер допълнителни средства за осигуряване на своята дейност, те имат спомагателен характер. Така че това са средства, които се получават на основание на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Те могат да се ползват от тях както в състава на парламентарните групи, така и като народни представители, нечленуващи в групите. Но когато говорим за партийни субсидии, става дума именно за осигуряване от държавата, тоест от цялото общество, на средства, които са необходими за самостоятелното функциониране на политическите партии, така че те да не бъдат подвластни на финансово-икономически и други интереси, тоест да се намали степента на зависимост, в която могат да изпадат политическите партии поради необходимостта да осигуряват средства за своята дейност. Това е предложението, което правим. Благодарим за неговата подкрепа. Убедени сме, че то ще бъде подкрепено и от цялото Народно събрание. Използвам случая да изразя наша позиция и по отношение на другия законопроект, защото той се застъпва частично с темата, която представих пред Вас. В него също се предлага отпадане на посочената възможност, но там се прави и предложение да отпаднат субсидиите за извънпарламентарните партии. Смятам, че имаме основание да подкрепим принципно и този законопроект, но между първо и второ четене да бъде обсъден въпросът за начина, по който да бъдат финансирани както парламентарните, така и извънпарламентарните партии. Това е една по-важна и по-тежка дискусия, защото в момент, когато обществото изпитва допълнителни затруднения не можем да заобиколим темата за средствата, които получават политическите партии. Така че от наша страна има готовност да се обсъжда въпросът за известно намаление на субсидията на всички партии, включително на парламентарните. Разбира се, това не трябва да бъде в размери, които значително да затруднят тяхната дейност. Мисля, че това може да стане и една такава стъпка ще бъде израз на солидарността на политическите партии с проблемите, които има цялото ни общество. Този въпрос може да бъде отнесен към началото на бюджетната година, защото именно в Закона за бюджета се определя конкретният размер на субсидията според броя на получените от политическите партии гласове. Той не е предмет на Закона за политическите партии, който дава само принципното решение на въпроса, критериите по които се получава това финансиране. Що се отнася до възможността определени извънпарламентарни партии, по сегашната уредба, които са получили поне 1% от гласовете на последните парламентарни избори, да получават финансиране: смятам, че този подход не е сполучлив, защото той стимулира участието на редица партии не с оглед на реалния стремеж те да получат представителство в Парламента, прескачайки 4-процентната бариера, а домогвайки се до това да използват всякакви средства да наберат определен брой привърженици. Понякога те могат да бъдат само няколко десетки хиляди, за да могат да получат 1% от гласовете и по същите критерии да се ползват с размер на част от средствата, предназначени за субсидии на политическите партии. Затова ние, без да отхвърляме възможността и правото на извънпарламентарни партии да получават субсидии от държавния бюджет, този процент трябва да бъде 2 или 3%. Нека това да бъде обсъдено, да се намери границата, която наистина да покаже, че партии, които имат все пак осезаема обществена представителност, но не са могли да достигнат до Парламента, имат обществено значение и трябва да получават определени средства.

които имат своите обществени аргументи, които да бъдат приети от голяма част от българските граждани и без да ограничават възможността за дейност на политическите партии да поставят на по-здрава основа политическия живот. Благодаря. От името на вносителите – господин Волен Сидеров и група народни представители, законопроектът ще бъде представен, виждам, от Вас господин Шопов, от името на вносител. Заповядайте, уважаеми господин Шопов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Дебатът не е нов поне по отношение на въпроса за партийната субсидия, с която се стимулира парламентарното номадство още по-грозно явление, отколкото самото парламентарно номадство, каквото ни е известно от самото начало на прехода в България. Аз се учудвам, че колегите от ГЕРБ ги няма, за да чуем и тяхното мнение, при положение, в което те са опозиция,

Въпросът е, че те правиха флагрантно нарушение на сега съществуващия закон – този, който в момента желаем да променим. И досега министърът на финансите, издавайки своите актове, можеше да не стимулира това явление, да не прави така, че с парите от държавната субсидия да се купуват депутати. И той на това най-високо ниво – на ниво

те трябваше да вземат отношение по въпроса. Това е една от темите, които ние засягаме в предлаганите от нас промени. Друга тема е въпросът с партийната субсидия за извънпарламентарните политически сили. Известно Ви е на всички, че досега над 1% от получилите партии и коалиции на избори получават партийна субсидия. Този критерий, възприет преди десетина години с въвеждането на партийната субсидия, е крайно процент, защо не повече или не по-малко? Това е било време, когато в държавната хазна, в бюджета е имало значителни средства, свободни пари

парите са по-малко и оттук следва да се помисли за едно сериозно намаляване на парите, които хазната дължи на партиите, с оглед на техните нужди. По мои изчисления парите за партиите, които са извънпарламентарни – под 4%, се касае за едни шест милиона. Другите пари са 38 милиона за парламентарните партии. партии. Ще посоча практиката от една друга европейска страна – Германия. В Германия парите, които се дават за извънпарламентарни партии, защото и там се дават пари, са само 5% от общата дължима сума, а парите, които се дават в България за извънпарламентарни партии и политически сили, са повече от 15%. Виждате едно несъответствие. По въпроса за парламентарната субсидия в предизборната кампания се изрекоха много приказки. Някои политически партии и политически сили основаха цялата своя кампания на говорене срещу

правят протести и инсинуации. Вярвайте ми, всички сме наясно, че се страхуват за това, че тази субсидия може да им бъде спряна. Наясно сме какви са нуждите на парламентарно представена партия и политическа сила и какви са нуждите на такава, която не е парламентарно представена – те са значително по-малки,

Нашият законопроект, може на някой да се стори радикален, но считаме, че това трябва да бъде критерият, е единствено обективен и реален. Парламентарно и извънпарламентарно представени политически сили – едните получават субсидия, другите не получават субсидия. Ако не е така: защо други партии, които са извънпарламентарни, също получават субсидия? В България има повече от 400 партии. Тук се говори за плурализъм в партийния живот.

момент? Няма никакво съмнение, че тази материя, регламентация трябва да бъде трансформирана и да настъпят

редукция на размера на парламентарната субсидия на извънпарламентарно представените политически сили. Не е справедливо субсидията да за едните и за другите. Това е насока, но е възможно да стане само, ако нашият законопроект бъде бъде одобрен, за него бъде гласувано със „за”, за да може между двете четения да се помисли и по тази тема. Ние може би предлагаме най-радикалното решение. За нас то е най-справедливо, най-правилно, най-обществено необходимо, но може да бъде намерен и някакъв компромис. Ако не бъде гласуван нашият законопроект тази възможност ще бъде изпусната и точно в най-ключовия момент, когато се създава и изгражда държавния бюджет, това няма да може да стане за следващата финансова година. Ние ще настояваме за това. Има едно друго положение в нашия законопроект. Тук не става въпрос за пари, но става въпрос пак за активи във вид на недвижими имоти – това са безбройните клубове, централи на партии, които са извънпарламентарни, останали от минали народни събрания такива, които са били, но отдавна не са партии, които бих нарекъл със затихващи функции, напълно изчезнали. Обикновено помещения и сгради в големите градове, които стоят заключени, рушат се или с тях се спекулира

формулировката в законопроекта, се дава възможност на министъра на финансите всяка година да определя размера на държавната субсидия за политическите партии съобразно състоянието на хазната, възможностите за отпускане на средства. Това положение е запазено и се надяваме, че има възможности и средства за намаляване изобщо на партийната субсидия, за което няма каквото и да е съмнение. По този начин ще отговорим на гласа на протестиращите в предизборния период, които настояваха изключително по тази тема да бъдат взети мерки, да бъдат направени промени. Настояваме нашият законопроект да бъде приет, за да послужи за база между двете четения за един сериозен дебат по всички тези въпроси. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря. Това беше представяне на законопроекта. Сега можем да преминем към разискванията на двата законопроекта. Откривам дебатите. Колеги, имате думата. Заповядайте за изказване, Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Народните представители от Движението за права и свободи ще подкрепят внесения закон от Янаки Стоилов и Мая Манолова. Всички в тази зала сме убедени, че политическото номадство най-после трябва да бъде прекратено и това е пътят парите да останат в партията, от която е избран напускащия или изгонен народен представител. Обществото очаква това от нас. Колкото до законопроекта на господин Волен Сидеров и групата народни представители аз съм съгласен с господин Шопов, че 1% е много ниска бариера. Съгласен съм, че има партии, които се борят само за този 1% и бих подкрепил идеята този размер да бъде увеличен, но ще се съглася и с другите Ваши думи, господин Шопов, че предложението е прекалено радикално. По този начин ще бъдем обвинени, че защитаваме статуквото и затръшваме завинаги вратата за нови политически субекти. Именно по тези подбуди ще се въздържим при гласуването. Аргументите ги изложихме. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Натискът от обществото наистина е изключително силен и е хубаво, че се захванахме с този въпрос достатъчно бързо.

В Европейския съюз има само две държави, в които няма партийни субсидии и това се счита за основно демократично право на всяка политическа система, да дава възможност на политическите партии да извършват политическа дейност.

така че прекратяваме партийното номадство. Оттук нататък обаче има няколко различия. На мен не ми е позната и няма такава световна практика да се дават партийни субсидии само и единствено на парламентарни партии. Господин Шопов цитира няколко от данните колко получават парламентарните и извънпарламентарните партии в България, в Германия и в други държави. Практиката в Германия е, че – да, само до 5% от общата партийна субсидия отива за извънпарламентарни партии, но там прагът е 0,5%, и в момента 10 извънпарламентарни партии в Германия получават партийна субсидия.

като лимит, под който не се получава партийна субсидия. България е някъде в златната среда – около 1%. Моето лично мнение тук е, че това не би трябвало да се променя. Аз обаче имам и между първо и второ четене ще направя предложение за промяна на методиката. Има един основен проблем и това е размерът на партийната субсидия, който коренно се различава от практиката в Европа. В Германия е 0,80 евро на

изключително голяма разлика и аз считам, че обществото очаква от нас да направим някаква промяна в тази посока. Тъй като прегледах основно практиките на други държави, възползвам се от случая да Ви представя практики на държави като Франция, Швеция и други подобни, които използват следната методика. Партийната субсидия е комбинация не само от броя действителни гласове, които една политическа партия е спечелила, а и от броя мандати, които е спечелила. По този начин основната тежест на партийната субсидия се прехвърля към парламентарните партии без обаче да се зачеркват извънпарламентарните партии. Какво означава това на практика? Ако ние направим промяна, при която вместо 12 лв. на глас, даваме 6 лв. на глас, плюс 50 хил. лв. на спечелен мандат на една политическа партия,

Това на практика е едно просто изчисление и го давам като пример, за да следвате логиката. Това означава, че ако в момента спрямо сегашната система – 37 млн. лв., ще отидат за партийни субсидии,

парламента, печеленето на депутатски мандати и съответно тези партии, които са в парламента, имат нужда от повече средства. Защо? Защото те имат срещи с избиратели, имат офиси, имат международна дейност. Логично е те да имат по-голяма тежест на партийната субсидия, от която имат нужда. И едно предложение, което искам да предложа на Вашето внимание и ще направя между първо и второ четене, е политическите партии, които не са изразходвали партийната си субсидия в рамките на годината, да я възстановят на държавния бюджет към края на годината – в рамките на 80% от това, което не са изразходвали, като 20% останат за преходен остатък. Логиката на това е, че парите, които получаваме като политически партии и като субсидия, не са 12 лв. от гласовете на гласувалите за ГЕРБ или 12 лв. от гласовете на гласувалите за БСП, или „Атака”, или ДПС. Това са гласове от държавния бюджет, събрани от данъците на целия български народ. Те са дадени целево на една политическа партия и тя трябва да ги изхарчи целево. След като не ги е изхарчила, в края на годината да бъде така добра вместо да си ги сложи на сметка и да ги държи там или да си организира полети и да гледа мачове на „Реал Мадрид” и Барселона някъде по света, да ги възстанови на държавния бюджет, като 20% има право да си запази преходен остатък с идеята, ако догодина е изборна, тази година да може да спести малко, за да може в изборната година тези 20% да ги ползва допълнително за избори. Надявам се да срещна подкрепа. Текстовете ще бъдат готови между първо и второ четене. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви. Първа реплика – господин Местан, втора реплика – господин Шопов. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кадиев, разбирам логиката на предложението Ви, ще направя възражение само по последния пункт, свързан с предложението Ви, ако през съответната година политическите сили не са изразходвали държавната субсидия, 80% от нея да се върне в бюджета. Смятам, че това е по-скоро една счетоводна логика, свързана с разполагането на разходите на един или друг орган, на едно или друго предприятие, които се датират времево в рамките на календарната година. Що се отнася до политическите партии обаче, моля да имате предвид, че неслучайно тази субсидия се предоставя за мандата на съответното Народно събрание. В този смисъл би трябвало да бъде съвършено естествено правото на политическите сили да разполагат с преходния остатък от една година във втора, дори в трета, защото няма съмнение, че най-големите разходи на политическите сили са свързани с подготовката, имам предвид организацията и провеждането, на следващите избори. Това не може да не се вземе предвид като специфика на дейността на политическите сили. Бих подкрепил обаче друго – много по-ясно разписани механизми за контрол за целесъобразното изразходване на средствата, които се предоставят като държавна субсидия на политическите партии. Ето, бихте срещнали нашата подкрепа несъмнено. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря. Господин Шопов – няма да прави реплика. Господин Паунов иска

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Има една специфика, когато се получава субсидията, защото последната четвърт се получава някъде около 27-28 декември. Ако се приеме предложението на колегата Кадиев, ние в рамките на 2-3 дни трябва да изхарчим тази една четвърт от субсидията. Съвсем естествено следващата субсидия се получава някъде около 31 март.

господин Кадиев има доста и логика, но е необходимо да отпадне последното предложение, което е да няма преходен остатък за следващата финансова година. Освен това много пъти партиите си правят сметка когато в едната година няма избори,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо бих искал да отбележа, че се намираме на първо четене на законопроекта и предложенията, които колегата Кадиев направи, очевидно биха могли да бъдат внесени на второто четене, тъй като носят конкретен характер и не се отнасят до общите постановки на Закона за политическите партии и промените, които се предлагат в него. Както вече беше отбелязано, тъй като все пак правя реплика, тази година например управляващата в предишния мандат партия ГЕРБ преведе полагащата се субсидия на 30 април, тоест на четвъртия месец след 28 декември, когато е другият транш. Така че не може да се говори за 20% – за една пета от едната четвърт, която политическите партии получават. Това е абсурдно, това е финансов колапс. Биха могли да се предвидят други мерки, например недопускане политически партии да държат средства на депозит и получаване на лихви. Това вече е нещо друго. С изключение на една партия, това е партия ГЕРБ, други партии не са имали, доколкото на мен ми е известно, пари на депозит и излишък от пари, и дори получаване на средства от лихви.

да се пипнат. Логиката беше съвсем ясна: една политическа партия получава субсидия, за да извършва политическа дейност, не за да държи парите си на сметка и след това да обяснява колко лихви е спечелила за мандата и колко пари има вътре в сметките си. Тези пари не са на тази политическа партия, те са от държавния бюджет за извършване на политическа дейност и са взети от данъците на всички нас, а не само от данъците на избирателите на съответната политическа партия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря. Сега господин Сидеров има думата за изказване. Господин председател, дами и господа народни представители! Темата за партийните субсидии е много остра тема в българското общество. Вие знаете много добре, че когато стане дума за партийните субсидии, се срещаме с отрицателната обществена нагласа. Убеден съм, че ако се направи допитване до народа, до народа, мнението на народа ще бъде категорично против изобщо да има партийни субсидии. Казахте, че нашето предложение е радикално, защото предлагаме извънпарламентарните партии да не получават субсидии. Това ще спести на бюджета 8 млн. 300 хил. лв. Всеки от Вас може да пресметне за какво по-полезно дело могат да отидат тези пари. Те не са малко пари. На фона на бюджета не са и голяма сума, но могат да бъдат употребени по-полезно, за по-полезни неща. Друг е въпросът дали наистина да има партийни субсидии. Не изключвам и тази тема да бъде обсъждана между първо и второ четене. Получава се едно голямо лицемерие:

субсидии и ги ползват, най-често и без всякакъв контрол. Действително се получава така, че се създават партии само с цел да минат единия процент и да започнат да получават държавни пари. Много правилно беше казано тук от господин Кадиев, че това не са пари на партийни активисти или симпатизанти. Това са парите на всички данъкоплатци. Много от тях не са съгласни техните пари да отиват за тази или онази партия, която те не подкрепят или дори са против нея. Затова нека се замислим върху варианта дали въобще да има партийни субсидии. Веднага обаче казвам, че това е свързано и с медиите, защото какво представлява една предизборна кампания? Основните телевизии, електронни медии слагат на тезгяха тарифи и Вие ги знаете много добре, по които партиите, за да имат въобще участие или трибуна, започват да плащат по 10-12-15 хил. лв. за една минута.

И въпреки това поставят тарифи за участие, когато дойдат избори. Следователно, ако ние решим и тръгнем да мислим за премахване на партийните субсидии, то това трябва да бъде свързано с промени в Закона за електронните медии и вероятно в други закони, които които да премахнат тарифите и въобще плащането по време на изборите, включително и за частните медии. Много се извинявам, но те не могат да вземат и от търговска реклама, да взимат и от партиите пари на базата на търговска реклама и от това да се определя кой може и кой не може да участва в дебата. Въпросът за субсидиите на партиите, който е много болезнен за българските граждани, е свързан и с проблема за финансирането на медиите, защото политиката се прави през медиите – това е ясно на всички. Ако се обсъждат промени в Закона за политическите партии по посока на намаляване на субсидиите, това е добре. Аз обаче пак предлагам да помислим върху идеята да се премахнат партийните субсидии изобщо. Да, чух, че това го нямало в почти всички страни, може би само в две от Европа, но какво от това?! Да сравняваме България с Швеция, с Канада или с някоя друга държава, която има много, много по-висок стандарт на живот, не е правилно. В момента България е в много остра криза, има страхотен недоимък и мизерия. Хората гледат с много отворени очи към всеки лев, който отива по посока на партиите. Те по принцип не обичат партиите. Съжалявам, че е така, защото партиите са инструмент на демокрацията, няма друг начин. Има обаче нагласа у хората партиите да се издържат сами пари на своите членове, с дарения. Защо да не помислим в тази посока: да се премахнат ограниченията за дарение или за донорство от страна на физически лица и фирми и това да не тежи на държавния бюджет? Не знам, аз предлагам, защото виждам, че общественото настроение е отрицателно. Ако ние сега приемем тези поправки, с които леко козметично да променим надолу субсидиите за партиите, това няма да предизвика добър обществен ефект. Хората ще кажат: „Тези пак се уредиха да вземат субсидии, а за нас – за бедните, за пенсиите няма повишение”. Нека да помислим в тази посока: Ако дадем пример, ако премахнем сега изобщо партийните субсидии и за парламентарни, и за извънпарламентарни партии, това ще бъде един много, много силен знак за хората, че ние мислим за тях. Четиридесет и един милиона

Ако всички са на еднакви начала, то нека да се издържат от реклами. Ако не, тогава държавните радио и телевизия да дават безплатна трибуна за политическите дебати и по време на кампания, и извън кампания, без да се плаща. Тогава единствено ще имаме равнопоставеност. Иначе една сега създадена партия, която тръгне да налага своите идеи,

По причини на лошо направения закон не получихме цели четири години нито лев субсидия като партия. Въпреки това съществувахме, развивахме се и дори увеличавахме своето влияние. не е толкова фатално, ако партиите не получават държавна субсидия. Ако те са истински партии, ако имат идеология и се борят за нея, ще намерят начин. (Шум и реплики.) Нека не превръщаме партийната дейност в чиновничество или в служба, в някакво службогонство, при което се знае, че там ще дойдат готови пари, а за какво ще отидат,

положение с Партия ГЕРБ – да държат на депозит такива пари. Те трябва да се отнемат категорично и да влизат обратно в държавния бюджет. Не можеш да държиш пари на депозит и да трупаш лихви. Това означава, че тези пари не ти трябват за партийната работа.

Що за перверзия е партия да държи 20 млн. лв. на сметка, да трупа лихви и да се хвали с това, а в същото време да прави черни каси, да краде чужди субсидии и какво ли не? и какво ли не? Можем да прекратим много лесно тази практика – с предложеното от нас да се връща в държавния бюджет неизразходваната субсидия. Другото, което предлагаме, е клубове и имоти, които са държавни или общински, да не се дават на извънпарламентарни партии пак по същата логика нека да се борят, нека малко да положат усилия. Иначе се научават много наготово – получават се пари и клубове с един процент, с процент и половина, а някои от тези партии, пак казвам, са създадени само и единствено с цел политическо инженерство или пък отклоняване на гласове. Така че моето предложение не е радикално, а свръхрадикално – да премахнем партийните субсидии, да станат безплатни участията в медиите по време на предизборната кампания и държавни, и частни. По този начин да дадем равен старт на всички и който се пребори – да се пребори за Парламента. Който не може и да му дадеш субсидия, пак няма да може. Нека тези въпроси да ги премислим през периода между първо и второ четене и наистина да стигнем да резултат, който ще удовлетвори общественото мнение, което ще покаже, че ние започваме в този Парламент с един нов знак, че се отказваме от държавни пари за нашата партийна работа. Депутатите имат достатъчно приходи и като заплати, и като добавъчни средства, ако искат да развиват дейност. Ще дадем много, много добър знак, ако се откажем изобщо от партийните субсидии. Благодаря Ви за вниманието.

(ДПС): Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, действително темата е изключително актуална и е ангажирала вниманието на обществото в много голяма степен. Народното събрание трябва да вземе решение, което да бъде приемливо в обществото. В същото време обаче аз смятам, че проблемът с държавната субсидия е частен случай на по-големия въпрос – финансирането на политическата дейност. Защото сравнение за това колко дава държавата България на отделен глас с европейски и други страни са най-малкото некоректни не само поради обстоятелството, което спомена и господин Сидеров, че там стандартът на живот наистина е висок, значително по-висок, а и поради друго обстоятелство, че там, примерно, една партия се вкарва в Парламента с десетки, стотици хиляди, понякога десетки милиони гласове. Така че, когато правим подобни сравнения, ние трябва да сме наясно с обстоятелствата, при които се формира тази държавна субсидия. Не бива и грешка ще бъде да бъде ликвидирана изцяло държавната субсидия. Аз мога да го докажа и то веднага. Защо? Държавната субсидия може да бъде разглеждана като административно определена цена на един глас, който плаща държавата на политическите партии затова, че е ангажирала даден гражданин да участва активно в политическата система. Трябва да знаем, че при едно такова сравнение с пазара държавата се явява абсолютният монополист. Само тя има право да дава пари затова че някаква партия извършва политическа дейност. Всички изключения от това правило вече са в една друга сфера – една сфера, която представлява нарушение на законите и която ражда такива явления като купуването на гласове. Административно определената цена, ако мога така да я определя, която дава държавата, е в правопропорционална връзка с цената на черно при купуването на гласове по време на изборите. Колкото по-голяма е държавната субсидия, толкова по-висока е цената, с която се купуват гласове по време на изборите. Това е факт, уважаеми дами и господа. дами и господа. Аз казвам, че трябва да има субсидия, но много е важно какъв критерии ще използваме, за да определим точния размер на тази субсидия. Трябва ясно и точно да бъде мотивирано защо 12 лева на глас, защо 10 лева на глас, защо 6 лева и така нататък. Това трябва да бъде аргументирано ясно и точно, и пак казвам – приемливо от обществото. Вярно е, че това са част от данъците, но това са средства, с които разполага държавата и тя решава къде да ги харчи. На всички е ясно, че тези данъци формират бюджета на държавата и че той се разпределя не целево. Тоест тя решава, независимо от това, откъде ги е събрала тези данъци – от мен, от Вас и така нататък, къде да изразходва тези средства. Що се отнася до предложението на господин Кадиев, него има две части. Първо, той казва, че ще предложи методика за изчисляването на тази субсидия, която според мен е с два компонента. Тази схема, доколкото аз разбирам от това, което той каза, прилича на схемата за акцизите при цигарите с двукомпонентните елементи на акциз. Може би до известна степен тя ще бъде по-справедлива, тоест ще отчита степента на политическа активност, което може да се използва като някакъв критерии за определяне размера на средствата, с които държавата може да подпомага политическите партии. По отношение на преходния остатък има логика, но това е трудно реализируемо. Знаете, че в стопанския живот – там, където има задължение за прехвърляне или връщане обратно на средствата в бюджета, настъпва едно яко харчене в края на годината, така че ефектът според няма да се случи. Тоест идеята е добра, но няма практически условия тя да се реализира. Мисля, че на второ четене бихме могли да обсъдим такава подобна методика, която ще бъде в по-голяма степен приемлива, но в никакъв случай ние не бива да мислим, че държавата не трябва да подпомага политическите партии. Знаем, че в други страни политическата дейност предполага различни системи и форми на финансиране, знаем как президентът на Съединените щати – една огромна държава, е станал президент и как финансира своята политическа работа. Основният въпрос е дали само физически лица могат да подпомагат тази дейност, дали юридически лица, в какъв размер, как, по какъв начин, но основният проблем си остава отчетността и контролът на тези средства. Там, според мен трябва да вкараме текстове, които категорично да засилят ролята на държавата при отчитане и контрола на изразходването на тези средства. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги, имате ли? Благодаря. Особено в условията на криза, особено в условията на предизборна кампания, в която се включиха повече от 45 отделни политически субекта, у хората се създаде подозрението – и в голяма степен основателно, – че една част от политическите партии участват в изборите не за друго, а за да получат държавно финансиране, да получат пари от българските данъкоплатци, с които да си осигурят съществуването до следващия парламентарен вот. В крайна сметка в резултат на това се разпиляха достатъчен брой гласове на българските граждани и 25% от хората, които участваха в изборите, останаха непредставени, защото партиите, които не влязоха в Парламента, на практика получиха близо 25% от вота на българите. Всичко това поставя с голяма острота въпроса: как да бъдат финансирани политическите партии? Аз лично съм доволна, че в дебата се включиха толкова много народни представители. Искам да Ви обърна внимание, че всички, които се изказахме до този момент, в определена степен сме в конфликт на интереси, защото партиите, които сме в Парламента, ще трябва да вземем едно решение, което освен че се отнася до финансирането на нашите партии, се отнася и до партии, които не са прескочили 4-процентната бариера, в крайна сметка се отнася и до парите на българските данъкоплатци. Това не са просто някакви пари от държавния бюджет, не са някакви пари на избирателите и симпатизантите на партиите, които получават субсидии. Това са пари на всички български данъкоплатци, на всички български граждани,

обществен дебат по тази тема. Затова с Янаки Стоилов, внасяйки нашия законопроект, с който ще прекратим принципа „парите следват депутата”, се въздържахме от законодателни предложения как да бъдат регулирани парите на партиите. Не че не разбираме колко е важно да дадем знак към хората, че в условията на криза и партиите ще трябва да се съобразяват с икономиите, на които се подлагат всички българи; защото едно такова решение не може да бъде взето просто така в пленарната зала, след седем дни срок за предложения между първо и второ гласуване. Тук трябва да се включат всички български политически партии, всички неправителствени организации, гражданските движения и всички български граждани – решението, което вземем, да има широка подкрепа и да не бъдем укорявани впоследствие за това, което сме решили. сме решили. И крайният популизъм е също толкова вреден, колкото и позицията на пилеене на пари. Нека си го кажем честно: може ли да съществува сериозна политическа партия без финансиране? Може ли да съществува? Може ли да съществува сериозна политическа партия, която развива дейност и в кампания, която поддържа структури, която участва в медиите, без пари? Който го твърди, заявявам, че ще бъде лицемерен по отношение на залата и на хората, които ни слушат. По-добре ли е партиите да се финансират от неясни икономически субекти, на които след това партиите да бъдат длъжни?! Мисля, че като сложихме ред в даренията на политическите партии чрез промяна в Закона за политическите партии, направихме важна стъпка. Следващата важна стъпка трябва да бъде по отношение на намаляване на партийните субсидии, като знак на съпричастност към положението на българските граждани в условията на криза. Също така е ясно, че този въпрос ще го решим с приемането на следващия държавен бюджет,

правим едно парламентарно проучване на всички европейски държави – как е решен въпросът със субсидирането на първо и второ гласуване по този законопроект, за да можем, от една страна, детайлно да се запознаем с практиката на всички останали европейски държави – между другото, има различни законодателни решения, част от които са интересни и биха могли да бъдат приложени; от друга страна, да дадем достатъчен срок и на гражданските организации и движения, и на гражданите, и на останалите политически партии да депозират своите идеи, да предложат промени между първо и второ гласуване – всички да се включат в този дебат. Да е ясно, че Четиридесет и вторият парламент ще се вслушва в гласа на хората, в гласа на неправителствените организации, когато се вземат решения по теми, които вълнуват обществото. Тази тема е точно такава. Важно е също така, че нямаме разминаване по законодателното предложение да се затвори парламентарната сергия и да спрат възможностите за купуване на депутати. Да, според парламентарния правилник вече ще може да се сформират нови парламентарни групи, ще може депутати да напускат своите групи или да бъдат изключвани от тях, но при всички случаи това няма да бъде икономически мотивирано, няма да бъде по финансови съображения, няма да бъде в резултат на

ще удовлетворяват и хората, и демократичния процес в България.

Моля, режим на гласуване по законопроекта, внесен от господин Стоилов и госпожа Манолова.

„Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.” Той е внесен на два пъти през миналия мандат. С оглед и на оставащото време, и на готовността на вносителите нямаме възможност да пристъпим към тази точка. Затова Ви предлагам процедурно да гласуваме прекратяване на днешното заседание. Няма обратно становище. Моля, гласувайте.

заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще отговори на два въпроса на народните представители Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски; - министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на питане от народния представител Борис Цветков; министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на питане от народния представител Антон Кутев; - министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще отговори на въпрос от народния представител Калина Балабанова; министърът на здравеопазването Таня Андреева ще отговори на три въпроса от народните представители Джема Грозданова, Десислава Атанасова – два въпроса, и на питане от народния представител

от народните представители Жельо Бойчев и Димитър Димов; - министърът на земеделието и храните Димитър Греков – на въпрос от народния представител Спас Панчев; министърът на образованието, науката Анелия Клисарова – на пет въпроса от народните представители Милена Дамянова – два въпроса, Цвета Караянчева, и Ваня Добрева – два въпроса; министърът на външните работи Кристиан Вигенин – на въпрос от народния представител Цветан Цветанов; - министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева

и съобщенията Данаил Папазов – на три въпроса от народните представители Ивайло Московски – два въпроса, и Кирил Колев. Утрешното заседание петък, 9,00 ч., по програмата, която сме приели. Благодаря Ви. Закривам заседанието.